lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege,

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 I sada će gospođa Anka Mrak Taritaš zastupnica i predlagateljica ovoga zakona uzeti riječ. Izvolite. Anka (GLAS)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Neće mi niko zamjerit ako se našalim doktori i oni drugi, vidim da su ove jake snage ove doktorske, a mi smo oni drugi koji smo eto ipak tu, ali nećete mi zamjeriti što sam se našalila. Evo, mi smo danas uspjeli dobiti i mišljenje Vlade, još istinabog je friško ispod čekića pa ću u jednom trenutku kada ću obrazlagati prijedlog se referirati i na toga. Mi smo ovaj prijedlog izmjene i dopune Zakona uputili 13.ožujka 2020.to je bio petak kad se je sastalo prošireno prošireno predsjedništvo HS-a i zaključili da će i Sabor raditi u jednim određenim uvjetima, tek idući tjedan od srijede odnosno četvrtka su bile za razinu Hrvatske uvjeti. No, to smo predložili u trenutku kada se je već problem samoizolacije pojavio kao jedan ozbiljan problem. Već na jednu od prvih izlaganja ministra Beroša, mislim da je to bilo u Varaždinu ga je neko pitao kada je neko u smoizolaciji dobiva naknadu za ta dva tjedna u iznosu od 2.125 kuna i što namjerava učiniti. I tada je bio nekakav nemušti odgovor da će vidjet, da ne zna, da to nije iz resora njega da će vidjeti i sve ostalo. Ono što mi odnosno što ja u ime GLAS-a i u svoje tražim danas i predstavljam je taj Prijedlog izmjene i dopune Zakona o obveznog zdravstvenom osiguranju. Ne moram posebno naglašavat da je ovaj prijedlog povezan sa situacijom i krizom uzrokovanom korona virusom. Jedna od posljedica širenja odnosno mjere sprečavanja širenja virusa za mnoge naše sugrađane je i određivanje samoizolacije, ne samo zato jer su bolesni nego zato što postoji sumnja na bolest ili mogućnost da su bolesni jer se zaraza pojavila u njihovoj najbližoj okolini. Ljudima koji su u samoizolaciji u velikom broju slučajeva i dijelom ili u potpunosti je onemogućen rad. I tu dolazimo do problema koje smo mi ovim prijedlogom želili riješiti. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da svi oni koji ne mogu raditi odnosno koji ne mogu uzeti bolovanje za vrijeme propisane samoizolacije primaju novčanu naknadu HZZO-a, ta naknada ne može biti i to za puno radno vrijeme veća od proračunske osnovice uvećane za 28%. Prevedeno na jezik koji možemo svi lakše razumiti, ona je za mjesec dana u iznosu 4.257,28 kuna mjesečno, a za dva tjedna samoizolacije ne može biti veća od spomenutih 2.125,00 kuna. Drugim riječima, osoba koja možda ili vjerojatno nije bolesna, ali po naredbi mora biti doma dva tjedna će dobiti naknadu u ovom navedenom iznosu. Što je ovdje ključni problem zbog kojeg predlažemo dopunu zakona? Ključni problem je u tome da ovakva odredba propušta upitati se koji je njen osnovni smisao. Po mom mišljenju osnovni smisao samoizolacije sa se spriječi širenje odnosno smanji mogućnost širenja zaraza. I to je u redu, to je cilj koji je opravdan ili se barem svi slažemo da je opravdan i da u tom dijelu nema spora. Ali drugo pitanje je, postiže li se ovako mjerom tako određeni cilj? Moj odgovor na to pitanje i zato i predlažem dopunu zakona je ne. Svakako ne bez vidljivog rizika da će ta mjera na različite načine biti izigrana. Vrlo jednostavno, financijski gubitak kojim se određena ljudi koji se nalaze u samoizolaciji, nepotrebno povećava rizik od širenja bolesti, zbog straha od novčane štete oni bi mogli pokušati izbjeći propisivanje ili se u ekstremnim slučajevima ne pridržavati. To smo kroz ovaj period malo više od mjesec dana imali prilike i vidjeti. I time zapravo nepotrebno dovodimo u rizik mjere koje se općenito provode sa sprečavanjem širenja virusa i u koji se ulaže veliki napor i veliki državni novac. Umanjena efikasnost tih napora zbog ovakvih propusta nepotreban je rizik koji može u konačnici samo više koštati nego da smo u startu stvari posložili kako treba. Dakle, ovim prijedlogom dopune zakona koji vam predstavljam određuje se da naknada za zaposlene u vrijeme samoizolacije bude 100% od osnovice za naknade plaća. Takva odredba nije nepoznata, sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju je naknada u 100%-nom iznosu predviđena npr. za privremenu nesposobnost zbog ozljede na radu. Dakle, čak ni ne uvodimo nikakvo novo rješenje koje bi ovim zakonom bila nepoznanica, samo jedno od već postojećih mogućnosti primjenjujemo i za slučaj samoizolacije. Mene zaista zanima, a to je da li za vrijeme samoizolacije koje je propisano za liječničko osoblje odnosno za medicinske sestre, doktore koji su vrlo ugroženi, da li primjenjujete ovo ili primjenjujete odredbu koja bi definirala da je tu tema ozljede na radu, dakle oni su svojim radom morali otići u samoizolaciju, zanima me što je to što ste se tu odlučili i što tu je u primjeni? Bilo bi puno korektnije da to imamo ovako definirano. Inače da malo ne mogu odoliti onom zovu sirene pa da malo taj odnos Vlade, Vlada je deklarativno zaista zatražila od svih nas konstruktivan pristup i neku vrstu barem prešutno podrške za neke od ključnih poteza u ovo vrijeme. To je veliki zahtjev bilo koje Vlade prema opoziciji i sasvim iskreno posao opozicije nije da Vladi pomaže ili da joj olakšava život, upravo suprotno. I bilo bi vrlo opasno da zbog epidemije virusa se poremete ti odnosi koji su normalni i nužni za funkcioniranje demokratske države. Ali kritička uloga opozicije zajedno sa kritičkom ulogom medija je ključna, ali usprkos tome mi ja kada velim mislim naravno na cijelu opoziciju, ponašamo se konstruktivno i odgovorno, pokušamo svojim prijedlozima i idejama doprinijeti borbi protiv virusa i ublažavanje njegovih posljedica. Ali usprkos i zato sam i rekla deklarativno pozivu, Vlada na našu konstruktivnost i na naše napore ne nalaze na plodno tlo. Nismo se ni milimetra odmakli od starih navika da ne može proći samo zato jer je prijedlog opozicije, a to nije dobro. I danas evo još friško ispod čekića mi smo dobili odgovor, Vlada je danas bila na sjednici, gdje Vlada odgovara i predlaže HS-u da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. I sad razlozi zašto su kaže: „U odnosu na navedeno Vlada RH ukazuje na to da predlagatelj nije procijenio iznos potrebnih sredstava za provedbu predloženog zakona niti izvore sredstava iz kojih bi zavod osigurao potrebna sredstva, a s obzirom da zavod raspolaže određenim sredstvima koje su namijenjene za troškove zdravstvene zaštite i novčane naknade koje osigurane osobe mogu ostvariti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a isto su već raspoređena po aktivnostima financijskog plana za 2020.godinu, zavod predloženo povećanje naknade plaća neće moći provesti ako se ne osiguraju dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH“. Pa nismo mi ni mislili da se neće morat trebati osigurati dodatna sredstva. Očekivali smo zaista da se ozbiljno naš prijedlog shvati, očekivali smo da zaista se nekako vodi računa o tome, čak štoviše tog 13.ožujka smo imali najavljenu pressicu da predložimo naš prijedlog zapravo prijedlog je išao od mene jer smo tražili hitnu proceduru, no mi u odnosu na tad nam je na vratima bila ta nesretna korona i nekako apsolutno nešto što nismo znali ni koliko će dugo trajati, ni koliko mrtvih u Hrvatskoj može biti i koliko može biti oboljelih, mi smo rekli ok, nećemo sada uopće ići s tom pressicom i s tim van nego smo rekli dali smo taj prijedlog molimo Vladu da u setu svega što ima o tome vodi računa. Dakle, o kojem uopće financijskom opterećenju se može raditi? Prema službenim podacima u Hrvatskoj je jučer bilo 13.670 ljudi u samoizolaciji, ogromni broj ako zbog financija počnu izbjegavati mjeru, a vrlo mali da im se nadoknadi puni iznos plaće. Dakle, imamo toliko ljudi točno se može znati o čemu je riječ i ja ja gledajući, čitajući, promatrajući sve ovo mi se čini da je ta samoizolacija zaista izuzetno dobra mjera. Zamislite trgovca, neki koji su u samoizolaciji mogu raditi svoj posao, mogu raditi posao od kuće, vi koji ste liječnici ne možete, netko tko radi s ljudima tko je trgovac ne može. Prema tome, čini nam se i apsolutno smo sigurni da je ovo jedan prijedlog koji je mogao naići na plodno tlo, mi čak ne bi imali ništa protiv da je u onom setu mjera da se je Vlada odlučila i rekla ok, mi idemo s tim, mi bi se malo hvalili i rekli to je bio naš prijedlog, ali apsolutno podržavamo. No, do toga nije došlo jer ovaj odnos između pozicije i opozicije je apsolutno jednosmjerna ulica u kojoj ako podržavate ono što je Vlada predložila onda ste konstruktivni, a ako ne podržavate onda ste populisti, populisti, a ako imate i još nekakvu ideju i još nekakav prijedlog kako bi to moglo onda dobijete obrazloženje neki put s malo više argumenata, neki put s malo manje argumenata ali dobijete dodatno obrazloženje. Ono što smo mi još ovdje predložili je nešto što nam se učinilo da bi bilo neophodno potrebno da se jednako tako riješi, a to su osobe koje su se odlučile donirati pojedini organ. Dakle osoba koja je donirala ona za vrijeme kada se nalazi na bolovanju dobiva isti tu naknadu od već spomenutog iznosa koji sam nekoliko puta spomenula, a to je mjesečno u ovom trenutku 4.257,28 kuna, kada smo se već predložiti predložiti ovu izmjenu i dopunu zakona onda smo odlučili se i to promijeniti jer netko tko je odlučio donirati svoj organ bubreg dakle sve ono opće što je moguće, mislim da za vrijeme kada je na bolovanju treba imati 100% naknadu za vrijeme tog bolovanja. Kolegice i kolege, ima nas relativno malo, sada je zahvaljujući kolegi Đujiću malo nas je tu smo ravnotežu između doktora i svih onih ostalih, ali ja još jedanput nekako s ove govornice želim poručit slijedeće. Ovaj prijedlog je konstruktivan, dobronamjeran je, promišljen je. On omogućuje ostvarivanje temeljnog cilja oko kojeg se svi slažemo, a to je zaustavljanje koronavirusa i ispravljanje jedne očite nepravde. Stvarno ne vidim razlog da se ne prihvati. Ako želite konstruktivnost i zdrav razum s naše strane, pri tom mislim strane oporbe, onda morate i vi biti spremni na konstruktivnost i zdrav razum. Nemojte da u ovo doba koronavirusa, u ovo doba kad ne znamo svi zajedno što nas čeka, koliko to dalje mora ići, da taj odnos između oporbe i vladajućih ostane jednosmjerna ulica. Ali, ona može i ostat jednosmjerna ulica u ovom saboru, ali pomognite našim građanima, pomognite, dakle samoizolacija je zasigurno jedna od dobrih opcija, pogotovo kad se borimo protiv nepoznatog na način na koji se je to radilo u 19. stoljeću. Dakle, smanjenjem kontakta, da međusobno nemamo kontakte, da smo doma. Prema tome, ovo je jedan od prijedloga koji apsolutno možete prihvatit. Vi to ne želite prihvatit jer svi smo se promijenili u doba ove koronavirusa. Nemojte da jedini koji se nisu promijenili je vladajući HDZ i da ste tvrdoglavi, a u konačnici se tvrdoglavite na račun naših sugrađana. Hvala lijepo. replika. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Mrak-Taritaš, ovo je dobar prijedlog, kao i niz prijedloga koji su u ovom periodu došli od strane opozicije i to stvarno dobronamjerno. Međutim, ja mislim da nijedan prijedlog opozicije, nijedne, nijedne stranke opozicije u ovih mjesec i pol dana od strane vladajućih nije prihvaćen i imam dojam da neke stvari su prihvaćene kasnije kao prijedlozi Vlade i s tim nemam problem i ponovo ću ponovit u ovom visokom domu da je ovaj problem pitanje koje se tiče svih građana, ne ljevih, desnih, virus ne pozna vladajuće i opoziciju i da bi svi trebali zajedno djelovati, da svi imaju dobrih prijedloga, ali bojim se da Vlada ovakvim odbijanjima šalje lošu poruku i to je ta priča o jednosmjernoj ulici o kojoj govorite. A šta sam htio reć? Rekli ste, osvrnuli ste se na ovo mišljenje Vlade da zavodu nisu osigurana dodatna sredstva, tek će se sad pokazat. Evo, ja sam danas čitao izvještaj ravnatelja zavoda koji kaže da je puno, puno manji broj bolovanja nego prošle godine, što znači da puno novca ide manje na tu recimo stavku i sigurno će u zavodu bit manje stavki iz kojih se ovom moglo namirit. Ali i s druge strane što ste i sami rekli mogla su se naći sredstva u proračunu ako bi bilo volje za to da se riješi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Ja nekako uvijek mislim da treba razmišljati šta je konačni cilj. Da li nam je konačni cilj da ljudi zaista ostaju odnosno onima kojima je propisana samoizolacija budu u toj samoizolaciji? Dal je konačni cilj države da ih financijski omogući da oni za ta dva tjedna dobiju naknadu koju trebati dobiti? Ako je to konačni cilj i to sam u izlaganju i rekla, a mogu i ponoviti. Nisam ja sujetna i nismo mi sujetni, pa mogli ste u onom paketu mjera koji su bili, ožujak koji je bio tako dosta nejasan, ali travanjski paket mjera, travanj jedan, nula, moglo se ić s tim prijedlogom, ja bih odustala od ovog i rekla Vlada je krenula s tim prijedlogom i dobro je napravila. Tvrdoglavost nikad nikom nije ništa dobro donjela. Dakle, mi ovdje možemo koristiti ovu govornicu, možemo koristiti ovu sabornicu da međusobno razmjenjujemo mišljenje, stavove i ostalo. Ali iza ovog je u ovom trenutku više od 13600 ljudi. (Demokrati)** Kolegice Mrak-Taritaš, pa ako se može naći 40 milijuna kuna za bolnicu u Mostaru, pa onda ravnatelj Mostara kaže ah nisu to neki novci onda vjerojatno se i za ovu stavku su se mogli naći novci i sredstva jer HZZO svaku godinu završava u plusu, dakle nije u minusu, to nisu ogromna sredstva, ovo što je rekao i kolega Đujić, manje je bolovanja. Međutim, ono što je isto pitanje što će se opće desit sa našim sustavom sada kada popusti korona i kad vidimo koje će biti posljedice ovog, ove blokade koju smo imali u proteklih mjesec dana. Ovo je samo jedna izlika Vlade da ne da pozitivno mišljenje na ovo iako bi svaka Vlada i svaka razumna zdravstvena administracija dala pozitivno mišljenje i ovo Ja se nadam da će biti pameti u Vladi ili HDZ-u da ako ne ide ovim zakonom da onda ide na drugi način da se promijeni. **Radin, Furio Pa upravo tako. Znate kad nekom nešto poklonite onda taj kojem to poklonite kažete, pa i baš nisu neki novci. Ja sam sigurna da svakom onom koji se nalazi u samoizolaciji i koji bi za ta dva tjedna umjesto tih 2.100,00 kn primio pola svoje plaće bi apsolutno razumio o čemu je riječ. Ovdje više nije odnos vladajućih i opozicije jel je to, taj odnos koji se nije ni u jednom trenutku promijenio i mi možemo predložiti i da danas srijeda, četvrtak, 16 sati i 36 minuta, vladajući bi rekli to ste krivo naveli, trebale bi biti prijelazne i završne odredbe, mi smo se na to naučili. Ali ovdje je riječ o jednom konstruktivnom prijedlogu koji je imao sve elemente da se prihvati, ali evo ja sam iz tog obrazloženja pročitala razlog zašto se on ne prihvaća. Imala sam još prije podne dok nije bila sjednica Vlade neku malu nadu, no međutim nada me je napustila iza sjednice Vlade.

nije baš sve tako crno-bijelo. S ove strane su sve bivši ministri, osim kolege Đujića, al nadam se da će i on u nekoj budućoj perspektivi bit jedan od ministara, možda ne za dva mjeseca, ali dovoljno je mlad, možda i za 10.g. još će bit mlad. Dakle, vi ste govorili ovdje o 13600, dakle kad to pomnožite to je negdje oko 30 milijuna kuna, tamo ste naveli da nisu potrebna nikakva dodatna sredstva. Naravno da, da ne može se to samo tako gledat. Međutim, kad govorimo o zdravstvenim radnicima, recimo i onih koji sada u turnusima rade, tu se ne primjenjuje ovaj Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, nego Zakon o radu gdje onda poslodavac isplaćuje punu plaću i tako su isplaćene plaće, dakle za ožujak unutar zdravstvenih ustanova. Dakle, drugo je pitanje za ove neke druge koji za vrijeme samoizolacije mogu i raditi od kuće.

Želi li neko, neko od predstavnika, nema predstavnika odbora, pa onda ne mogu ni htjet raspravljat kad ih nema. Otvaram raspravu, prvi je na redu g. Ivan Ćelić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, u siječnju ove godine Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila izbijanje nove koronavirusne bolesti javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja. RH je vrlo rano započela s mjerama nadzora nad povratnicima iz zahvaćenih područja s ciljem ranog otkrivanja oboljelih osoba. Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije ministar je donio 4. ožujka, a epidemiju proglasio 11. ožujka. Istog tog dana Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju COVID-a. Premijer Andrej Plenković je 24. ožujka predstavio prvi paket mjera vrijedan 30 milijardi kuna. Prva najvažnija mjera bila je beskamatna odgoda javnih davanja poreznim obveznicima s poteškoćama, dakle poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 3 mjeseca s mogućnošću 3 mjeseca produljenja. U travanjskom paketu mjera gospodarstva koji je prije svega bio orijentiran prema poduzetnicima Vlada je odlučila povećati njima potpore u poteškoćama za očuvanje radnih mjesta i to je sve koštalo oko 8,5 milijardi kuna za travanj i svibanj. Sve su to mjere koje Vlada poduzima kako bi u ovim izazovnim i zahtjevnim vremenima očuvala svako radno mjesto, kako bi pomogla poduzetnicima da prebrode ovo krizno razdoblje. Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa u skladu s čl. 39. toč. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju pravo na naknadu plaće kao jedno od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Moram istaknuti kako je zakon novelirao ovaj dio davno prije pojave koronavirusne bolesti i odredbe tog zakona su primjenjivane kad je netko recimo kliconoša salmonele ili kod zaraze virusom morbila i sada je u tu skupinu zaraznih bolesti pribrojan i novi koronavirus SARS-CoV-2. Ono što treba istaknuti, što sam već spomenuo, dakle kod onih na prvoj liniji bojišnice, recimo to tako, a to su liječnici, medicinske sestre, drugo medicinsko osoblje, ali i ostali djelatnici u zdravstvu kao što su servirke, spremačice, primjenjuje se čl. 95. iz Zakona o radu koji regulira naknadu plaće, a koji glasi da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga, radnik ima pravo na naknadu plaće. Znači, u ovim situacijama gdje zdravstveni radnici rade u turnusima i 14 dana su kod kuće ili kod onih kod kojih je određena samoizolacija jer su bili u kontaktu, tu se primjenjuje čl. 95., isplaćuje se puna plaća i ta naknada se, dakle isplaćuje na teret poslodavca. Primjena delimitiranih naknada na teret HZZO-a u ovakvim slučajevima ozbiljno bi financijski opteretila naš sustav. A vrijedi istaknuti da u novonastaloj situaciji nisu osigurana dodatna sredstva, što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, dakle 13600 ako to pomnožimo sa 2125, to je negdje oko 30 milijuna kuna. Ovo što je kolega Mrsić rekao za 43 milijuna kuna, moram samo reći da bih mu preporučio ako nije pročitao

o tome isto tako treba voditi računa. Nemojmo se obazirati na one koji trenutno vode bolnicu u Mostaru, a to ne bi, ne bi bilo ovaj umjesno sada komentirati jer ne radi se o njemu, nego se radi o ljudima koji žive u Mostaru i okolici. Ovdje bismo mogli govoriti o problemu brojnosti bolovanja, jedan od prioriteta svakog osiguravatelja, pa tako i HZZO-a jest destimulirati bolovanja, a ona se u našoj zemlji koji put i neopravdano zlorabe. Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret HZZO-a od prvog dana korištenja prava prema čl. 41. st. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje potvrde o plaći izdane od strane poslodavca. sada poprilično restriktivne mjere HZZO je tu iznimnu situaciju, dakle da se postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja izvješća, dakle osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, on se odmah upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obavezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila. Prema čl. 55. st. 2. točki 7. Zakona o zdravstvenom obveznom osiguranju, za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće. Kratko ću se osvrnuti dakle na ovaj dio vezan za transplantaciju, mislim da je to nešto o čemu svakako treba ozbiljno razmisliti, dugoročno gledano i mislim da bi to HZZO trebao u nekim sljedećim razmatranjima staviti u onu kategoriju u kojoj je kategorija dakle, profesionalne bolesti odnosno ozljede na radu. Ova Vlada izabrala je životnu i zdravstvenu sigurnost hrvatskih građana te je poduzela mjere koje su u usporedbi s dinamikom širenja virusa u drugim zemljama u Europi i u svijetu bile prilično uspješne u ograničavanju dosadašnjeg širenja zaraze. Dočekali smo i današnji dan, danas je premijer Plenković predstavio 3 faze popuštanja mjera koje počinju od 27. travnja. Dakle, pored prioriteta zdravstvene sigurnosti, naravno da država treba voditi i računa o gospodarstvu i uzimajući u obzir cjelokupni kontekst u kojem se nalazimo, vodeći se načelom najboljeg interesa i za pojedinca i za zajednicu, ali vodeći računa i o tome da očuvamo funkcionalni sustav, smatramo da se postojećim mjerama ni na koji način ne doprinosi širenju zaraze novih koronavirusom jer tu je pitanje i osobne odgovornosti, dakle za one ljude koji su zaraženi, oni nikako smjeli izlaziti. Vjerujem da nam tu, jedan od razloga zašto je i Švedska išla sa ovakvim mjerama je što je kod njih pojam osobne odgovornosti puno, puno veći u RH i u tom smislu trebamo gledati prema skandinavskim zemljama, ali unatoč svemu, Klub zastupnika HDZ-a ne može podržati ovakve dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Nema ga, gubi pravo.

da ja npr. nemam ništa protiv financiranja bolnice u Mostaru i mislim da bi čak to financiranje trebalo još pojačati jer da nema bolnice u Mostaru, gdje bi radili hrvatski vrhunski doktori poput dr. Paladina, kad ih HDZ recimo potjera iz Hrvatske? Onda oni ne bi imali gdje ići da nema bolnice u Mostaru. podržavam tu bolnicu neovisno o ravnatelju zato što ipak onda ti naši vrhunski stručnjaci imaju gdje još pomagati ljudima i onda veliki broj hrvatskih građana čak i ide tamo na liječenje.

Ali ovoga, da se vratim na temu, dakle što se tiče ovog prijedloga, Klub SDP-a će podržati ovaj zakon naravno, budući da smo mi, mi smo isto predlagali neke izmjene na ovom tragu, ali ono što želim naglasiti opet kod ovog prijedloga kolegice Mrak-Taritaš je da je on dobar, realan i predan na vrijeme, što je najbitnije. Dakle, puno prije, kad su se tek pojavili problemi sa ljudima koji moraju biti u samoizolaciji i stoga mi je još više nije jasno zašto Vlada ne da odbija ovaj prijedlog, nego zašto prije nije kroz svoje mjere ugradila ove izmjene u neka svoja rješenja. A to je mogla jer mnogi zakoni danas koji su na snazi i koji si bili na snazi do unazad mjesec dana, nisu bili prilagođeni situaciji u kojoj se našla Hrvatska, odnosno u kojoj se našao cijeli svijet jer nije nitko ovo očekivao niti smo se ikad itko od nas u svom životu susreo s nečim ovakvim i onda smo neke zakone mijenjali u hodu. Tako i ove odredbe koje su ovdje, po kojima se danas provode zakone, nisu prilagođeni današnjim Evo, kolegica Mrak-Taritaš, a i mi mnogi drugi u javnosti smo u ovom periodu puno tih razloga naveli, zbog čega je to problem da ljudi kojima država naredi da moraju biti u samoizolaciji i nije problem što je država naredila, nego je interes svih građana da oni stvarno tamo i budu dok ne prođe tih 14, 15 dana, da onda imaju ovakvo smiješnu naknadu i puno, puno manju od svojih prihoda. Onda smo imali one susrete da, situacije da neki ljudi koji uđu u Hrvatsku lažu uopće od kud su došli, di su bili, s kim su bili u kontaktu od straha da ne bi morali završiti u samoizolaciji, da će izgubiti svoje prihode i egzistencijalna primanja i onda zbog toga lažu i u biti ugrožavali su sve druge. I onda Vlada umjesto da da prijedlog da se tim ljudima, da promijenimo ovu odredbu upravo na ovaj način da ti ljudi mogu imati imati dostojnu naknadu, Vlada želi recimo taj problem rješavati praćenjem pučanstva i mobitela npr. Evo, to je bio odgovor Vlade umjesto financijski obeštetit te ljude, Vlada je htjela pratit. E to nisu dobri prijedlozi recimo i to nisu dobra rješenja. Mi smo recimo prošli tjedan ovdje ili možda čak i ovaj tjedan, više sad nisam ni siguran, ovaj tjedan, jučer, jučer smo mijenjali, jučer smo imali Zakon o strancima kada smo mijenjali jedan, jednu tehničku odredbu da 30 dana nakon proglašenja završetka pandemije se ovoga mogu podnosit zahtjeve za one, oni stranci kojima su dozvole istekle. Prije dva tjedna tri smo imali što se tiče osobnih iskaznica i dokumenata jedan cijeli paket produljenja nevažećih dokumenata praktički. I to je prilagodba novonastaloj situaciji. Ista stvar je i s ovim zakonom i predan je na vrijeme. Dakle, kolegica je rekla nekoliko puta, u drugom mjesecu prije uopće ove blokade je on najavljen i govorimo svi o tome i što je najbolje i vi vladajući ste svjesni tog problema, ali Vlada nije napravila ništa po tome. Ja sad stvarno imam dojam, dojam da ovoga jedini razlog je to što to dolazi prijedlog iz opozicije i što predlaže opozicija nešto i da se zbog toga to ne želi prihvatit, a ne da je ovo trebalo bit prihvaćeno danas, ni, ni jučer, ni prekjučer, nego prije dva mjeseca je to trebalo bit, mi sad idemo u popuštanje mjera već praktički doduše po meni ne znam ni kolko su neke stvari opravdane u ovim popuštanjima, kolko su one isključivo plod nekog pritiska i situacije, ali vidjet ćemo, vrijeme će to svoje pokazat. I opet ću naglasit, dakle cijelo ovo vrijeme opozicija je pokazala veliku odgovornost po meni, konstruktivnost sa svojim prijedlozima, podržali smo sve prijedloge, 95% prijedloga vladajućih smo smo podržali jer to tako i treba bit jer su u interesu svih građana, nijedan naš prijedlog naš nije prihvaćen, nijedan amandman, nijedna inicijativa, nijedna izmjena zakona. E, pa nije baš da sve šta smo mi predložili ne valja. A da ne govorim da situacija u kojoj smo danas da se ovo rapidno mijenja iz dana u dan, da je danas situacija puno drukčija nego što je bila i prije mjesec dana i prije dva i prije tri. I stoga već trebamo predlagat neke nove mjere, a nismo još proveli ni ono što smo trebali napravit odmah na početku. I recimo, evo i na tom tragu SDP je imao cijeli niz paketa ovoga razno raznih prijedloga. I tako smo imali osim zaštite zdravlja građana, zaštite ekonomskog zdravlja i zaštita hrvatske valute, mi smo imali evo ovaj zdravstveni paket prijedloga i ja ću se sad osvrnut na neke stvari. Neke stvari smo mi predlagali prije 2-3 tjedna, Vlada ih tek sada kroz ova popuštanja Recimo, mi smo se zalagali za koordinirano i široko testiranje, testiranje uključujući, znači povećan opseg testiranja građana, uključujući i nasumično testiranje odnosno da vidimo koliko je ljudi uopće u populaciji prohodalo virusa da to ni ne znaju, da nisu imali nikakve simptome. Evo, recimo mene je zbunila činjenica da mi zadnjih nekoliko dana recimo imamo u odnosu na prethodne u tim mjerenjima, imamo npr. 40 zaraženih, dan prije smo imali 10, ali nam onda kažu iz stožera, ne to je puno manje nego prije jer sada više ljudi testiramo. Da li to znači da ona prijašnja testiranja su bila premala odnosno da su ona bila u većem obimu da li bi mi imali, ne bi imali onaj, onu linearnu rast od 60 zaraženih dnevno kako nam je stožer predstavljo ili bi te brojke bile puno, puno veće? Pa vi ste morali zadovoljit ono 7 kriterija da se nekog testira. Danas ljudi svjedoče po novinama kolko su puta išli prema zdravstvenim djelatnicima i molili da ih se testira, imali su sve simptome, odbijalo ih se i onda su ugrozili i sebe i obitelj i druge da bi na kraju ispali zaraženi. A recimo to mi nije jasno. Zbog čega se to nije provodilo? A to je SDP predlago još prije 2-3 tjedna. Također predlagali smo da RH mora pod hitno krenut u proizvodnju medicinske opreme, maski, rukavica i toga, ne, ne da ovisimo samo o uvozu. I recimo prije 2-3 tjedna ministar Horvat kao tisuću stvari do sada je revolucionarno najavio kako ćemo mi proizvodit M3 maske za cijelu EU. Pa kad to najavi ministar Horvat mene onda strah da od toga stvarno neće bit ništa. Tako je on, po njegovom tu se proizvode velike marke, ne znam, velike industrije itd. Tu treba napravit veći intenzitet i ja mislim da RH ima znanje i kapacitet da može proizvodit dovoljan broj medicinske opreme koju bi onda bilo nužno osigurat za sve odnosno za što širi krug ljudi, a ne samo za medicinske djelatnike i one ne medicinske djelatnike koji žive, koji rade u, u, u medicinskim ustanovama i u onim rizičnim ustanovama, npr. u domovima za starije i nemoćne u kojima nam se dešavaju ti tzv. proboji proteklih dana. Dakle, ljudi tamo rade bez adekvatne opreme. Da li zato što je nema, što ravnatelji stvarno nisu mogli ostvarit odnosno nabavit zaštitnu opremu za svoje djelatnike ili su na tim pozicijama nekakvi ravnatelji koji su postavljeni po nekakvim političkim ključevima, pa onda to nisu bili ni u stanju, ni ne znaju. Ja to ne znam, čak bi se ovdje usudio reć da nisu mogli čak ni nabavit jer nemaju otkud. S druge strane ovoga zašto ne bi uveli testiranja za djelatnike u domovima? Evo, ja znam da npr. KBC Rijeka inzistira npr. na tome ako neko iz staračkog doma dolazi na operaciju u bolnicu da ga se testira prije dolaska u bolnicu i nakon što prođe operaciju npr. stariji, neko od starijih korisnika tih domova, kuk ili nešto, nakon što ga operiraju tek po testiranju ga vraćaju nazad. Al to nije obveza od strane stožera i nisam siguran da sve bolnice u RH to rade. Ali recimo, dakle takve ustanove koje su rizične i te djelatnike bi trebalo testirat, pa ne može taj test bit tolko skup i nenabavljiv. Zašto je fama oko toga? Evo ja bi volio da mi neko da odgovor na to pitanje. Zbog čega toga nema? Da li se djelatnici koji rade u nekoj smjeni mogu stavit pod nekakav režim u tim domovima jer evidentno je da je virus u te domove gdje prijeti velika opasnost i gdje su rizični korisnici, su donesli djelatnici, nije mogo donest niko drugi, al nisu ti ljudi krivi, em nisu imali opremu, em su uvjeti takvi. Zašto, mislim zašto ih neko nije testiro? Također ovoga tu smo se predlagali isto još restriktivnije mjere upravo u takvim ustanovama i ovoga, druga stvar koja je vrlo važna, a to je vraćanje u funkciju zdravstvenog sustava. Dakle, pregleda za kronične bolesnike, pojačan rad, ali vidim evo da Vlada u ovim mjerama to to sada priprema i da to sada najavljuje i da će to sada krenut. Po nama, mi smo to predlagali još prije dva tjedna, ali evo, nikad nije kasno jer imali smo velike liste čekanja i prije ove pandemije, mislim da su se sad produžile, ali treba intenzivno raditi na tome da se zaštiti zdravlje naših građana. Nemam više vremena,

sada je na redu g. Mirando Mrsić ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, doista niste imali više vremena. (Demokrati)** Hvala lijepo. Ako ništa drugo, ova korona nas je naučila da peremo ruke i da brišemo površine pred nama, to je nešto što nama liječnicima je uobičajeno, ali dobro, sad cijela Hrvatska zna i ponaša se po tome. Žao mi je što je ovaj zakon, kao imali smo prije isto Zakon o mirovinskom osiguranju, dobio odbijenicu od Vlade, tu odbijenicu sam pročitao i moram reći da nešto nemuštije i prozirno nisam uspio, pročitao, očito da je u Vladi, mogli su odmah odbiti onda kada je došao u Vladi, ali su valjda cijelo vrijeme gledali način kako će to odbiti jer ovo je nešto logično što su trebali prihvatiti. Sam ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je jasno izjavio da je trošak samoizolacije je negdje oko 35 milijuna kuna i da će oni to naći unutar samog Zavoda za zdravstveno osiguranje pa logično da će naći jer su prošle godine završili, ja mislim sa preko 200, odnosno skoro 300 milijuna kuna plusa, što je plus u HZZO-u, ali je minus u bolnicama, znamo kako to izgledali, ali nominalno postoji plus. Tamo je, takav je kakav je, prema tome, mislim da i ova inicijativa od strane kolega iz GLAS-a nije nešto što je Vlada trebala odbiti. Ja se nadam da će o tome biti razmišljanja i da će u budućnosti se te stvari riješiti jer bit će još epidemija, ono što sam rekao zadnji put i ministru Berošu, da bi trebao otpustiti svoje pravne savjetnike dakle, Zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti u Sabor donijeli na kraju, a trebali su, to je trebao biti jedan od prvih zakona, gdje je i u tom zakonu vrlo jasno bilo da kad je netko u karanteni da ima pravo naknadu od strane države. I jasno je bilo kada, da kada ima puno ljudi u samoizolaciji da će to biti problem za državu, ali sasvim sigurno da ovaj prijedlog GLAS-a je trebao naići na plodno tlo, Vlada se nije sjetila kao što se sjetila zadnji čas za ovaj zakon. No ono što će biti problem što ćemo sada popustiti mjere i po prvi puta ćemo vidjeti što su nam te mjere napravile u sustavu. Možda ćemo sada konačno vidjeti i koliko nas koštaju bolnice bez pacijenata, dakle, samo sa hladnim pogonom. Dubrava je izuzetno dobar primjer toga i mislim da iz tog primjera sada možemo izvući vrlo dobre pouke dobre pouke jer Dubrava je bila centar koji je trebao zbrinuti sve one koje su zaražene sa koronavirusom, oni koji bi trebali ići na respirator, ona je bila poluprazna. Srećom, hvala Bogu da je bila poluprazna, ali eto, možemo sad proračunati koliko nas košta hladni pogon jedne bolnice koja nema pacijenta i ima samo osoblje. Drugi problem koji ja htio tu iskoristiti priliku da o tome pričam je i pitanje što se desilo u zdravstvu, ono što se desilo u pobolu populacije u ovih mjesec dana. Da li ćemo zbog ovih mjera koje smo napravili imati veću incidenciju metastatskih karcinoma, da li ćemo imati veću incidenciju kardiovaskularnih bolesti, sasvim sigurno ćemo imati veću incidenciju psihičkih bolesti jer ovo definitivno izaziva psihičke traume, mislimo danas i u Saboru. Prema tome, ja se nadam da će zdravstvena administracija vrlo brzo krenuti u istraživanje i reagirati vrlo brzo jer ako se pokaže da mi u ovih mjesec dana umjesto otprilike oko 2 tisuće malignih bolesti koje, novih, u tom periodu i u cijeloj Hrvatskoj, ako smo ih dijagnosticirali 1000, pa da smo 1800 ili 1900, opet ih 100 nismo i tih 100 će doći onda već kada se bolest proširila. Prema tome, to je isto tako jedna cijena ove ove samoizolacije. Također bi bilo zgodno vidjeti koja nam je stopa smrtnosti u ovom sada periodu kada su bile mjere izolacije, da li je ona povećana, da li je ostala ista jer, ne treba zatvarati oči da zbog ove situacije neki nisu htjeli ići u bolnicu, neki su imali problema do zdravstvene zaštite doći, bilo je problema i sa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarna se na neki način zatvorila sama u sebe i jednostavno do doktora primarne zdravstvene zaštite je bilo vrlo, vrlo teško doći, to je isto jedna jedna stvar koju bi zdravstvena administracija itekako trebala razmišljati. Ono što nas je spasilo u svemu ovome je Štampar. I spasilo nas je javno zdravstvo i Štamparovi postulati javnog zdravstva jer da nije bilo javnog zdravstva, nisam siguran da bi ovako dobri rezultati u kontroli epidemije koronavirusom bili vidljivi u Hrvatskoj. Štampara smo po malo i bili zaboravili, ja se sjećam, evo nedavno, prije jedno 2 mjeseca, već je, bilo je razgovora da hrvatsko društvo, ne može se bazirati na javnom zdravstvu, da mora biti privatno zdravstvo jer je privatno zdravstvo jedino efikasno i da će to spasiti hrvatsko zdravstvo i zdravstveni sustav. Ovo je pokazalo da bez javnog zdravstva mislim da ne bi uspjeli imati ovako dobre rezultate jer javno zdravstvo se temelji na novcima građana, sa ciljem zdravlja građana, ono je neprofitno, sa niskim cijenama usluge i građani ne osiromašuju. Samo napominjem jednu činjenicu, da ako ste u Americi i dobijete koronavirus, završite u intenzivnoj njezi na respiratoru, vaš ceh će biti između 40 do 50 tisuća dolara. Ako i preživite takav teški oblik koronavirus infekcije morat ćete proglasiti bankrot. 2/3 američkih građana će morati proglasiti bankrot jer neće moći platiti takvu njegu. Hvala Bogu, za razliku od Amerikanaca u RH je ostao sustav koji je prije skoro 100.g. zamislio Andrija Štampar i tu ja ja ističem jedan i vrlo važan od onih 10 njegovih postulata, jedan je vrlo važan, a to je da liječnik ne smije biti ekonomski zavisan od pacijenta. To ne znači da on mora imati manju plaću, ali to znači da pacijent njemu ne direktno ne plaća, nego za uslugu koju on njemu, njemu pruža. S druge strane je sustav očito uspio preživjeti sve reforme, počevši od Hebranga, pa sad zadnje do Kujundžića koji je sustavno uništavao javno zdravstvo. Ja se sjećam još vremena kada je g. Hebrang reko da nam ne treba medicina rada da je to potpuno bespotrebno, da je to tekovina socijalizma i svega ostalog, pa smo sad pod kraj morali pod hitno pronalaziti specijaliste medicine rada jer je to nešto što je u EU sasvim normalno da imate jednu takvu službu, u RH morali smo stvarat ponovo, ali sve one dobre stvari koje su u toj medicini rada desetljećima se stvarale bile su uništene tako jednim ishitrenim potezom. tako i ovaj dio što se tiče samog javnog zdravstva i Zavoda za epidemiologiju, jasno je da privatnom biznisu i privatnom zdravstvu ne trebaju infektolozi, intezivisti i ne daj Bože epidemiolozi jer oni njima ne trebaju, ne stvaraju im profit za njihove, dakle usluge, ne trebaju velikom dijelu pučanstva. I jasno da privatni sustav neće ulagati u te kadrove, zato nam treba javni sustav i zato je ova korona epidemija pokazala svu dobrobit javnog, javnog zdravstva. jednu diskusiju, jednu diskusiju o budućnosti, a to je što ćemo sa javnim zdravstvom. To otvara isto tako same diskusije što ćemo mi sa hrvatskim društvom nakon ovoga, što se će se dešavat sa RH, što, koje stvari ćemo morat mijenjati u odnosima na tržištu rada, u zdravstvenom sustavu i svim drugim sustavima jer neće ništa biti isto kao što je i nekad bilo. Tako i za javni sustav je potrebno vrlo jasno usmjerenje u kojem pravcu je, al mislim da nam je, hvala Bogu, ova epidemija dala jasan naputak, a to je da javno zdravstvo treba čuvati i osnažiti još više jel je, to je zalog da zdravlje bude na prvom mjestu, da ono bude dostupno svima i da kad se razbolite ne morate dizat kredite da platite vaše liječenje. Klub HSS-a i Demokrata će podržat ovaj zakon. Žao nam je što Vlada to nije napravila. Ja očekujem da će vrlo brzo izaći nekakva izmjena Pravilnika u HZZO-u koja će biti na tragu ovog.

Meni je sad malo ovako iz ove perspektive ljepše vas gledat, moram to priznat. Evo poštovane kolegice i kolege, mislim da smo se danas svi mogli usuglasit oko činjenice kako je širenje koronavirusa u RH dovelo i u situaciju u kojoj se nikad RH nije našla našla do sada. I ja bih iz nekog mog evo osobnog, iz moje osobne perspektive mogla reć kako smo ipak na neki način ušli spremni i kroz ovo sve prolazimo timski i mogu reć solidarno, što nas je dovelo naravno do toga da i ova krivulja rasta zaraze nema svoj eksponencijalni rast nego da smo mi još uvijek u toj linearnoj fazi. Jasno kako bi nastavili u ovom smjeru potrebna je angažiranost svakog pojedinca, a vjerujem da su svi naši ljudi toga svjesni i zato i ovaj zakon koji ste vi predložili kako bi se povisile naknade za samoizolaciju za one osobe koje nisu bolesne smatram ipak nedovoljno obrazloženim, a s druge strane pitam se biste li vi na ovaj način potaknuli i jednu novu i veću, veću stopu bolovanja. Ja i sama radim u zdravstvenom sustavu i ono što sam ja primijetila do sada da velika većina naših pacijenata se ipak pridržava mjera samoizolacije i da su oni u velikoj mjeri shvatili kako na taj način štite ne samo sebe već i druge, pa između ostalog i nas koji radimo u zdravstvenom sustavu, policiju, civilnu zaštitu, uslužne djelatnosti koje su nam u ovom trenutku dostupne. Ovim putem bih naglasila da samo u zdravstvenom sustavu u suzbijanju ove epidemije djeluje i bavi se time više od 70 000 zdravstvenih djelatnika, više od 7000 policajaca, što se tiče civilne zaštite više od 5000 volontera, dakle to je veliki broj ljudi koji zaista naši građani na ovaj način koristeći mjeru samoizolacije poštuju u sprječavaju da ih, da tu dalje zarazu širimo među njima. Iako se radi o virusu koji u ovom trenutku se još uvijek istražuje i za koji ćemo kroz tek neko vrijeme znat koje će imat posljedice, osobno smatram da na prvom mjestu uvijek treba staviti zdravstvenu sigurnost. Zato me malo iznenađuje da ste vi ovim prijedlogom zakona izdvojili samo postojeći trenutak i samo ljude koji su u ovom trenutku u samoizolaciji i tome ste dodali donatore tkiva i organa. Ja ću vas samo podsjetit da smo mi već u nekoliko navrata i u ovom saboru razgovarali o trudnicama, o pronatalitetnim mjerama i u ovom trenutku spomenula bih da ovakvu naknadu od 4.250,00 imaju također, trudnice koje su na komplikacijama trudnoće. Sad ćete mi reći da, ali to je bolovanje. Osobno smatram, ne zato što sam ginekologinja nego da toj skupini isto tako trebamo dati na važnosti, pogotovo u ovom trenutku i ne mogu se složiti s vama u onom segmentu, vi ćete, kad ste rekli da 2 tjedna samoizolacije oko 2 100 kn. Da je, to je malo, složit ćemo se. No, ove žene su više mjeseci na 4 200 kuna i zato trebamo razmisliti prije nego što donosimo ovakve prijedloge. Vjerujem da će neki od tih prijedloga u određenoj zakonskoj regulativi u nekoj budućnosti možda biti i prihvaćeni, možda u drugačijem obliku, ali ono o čemu trebamo razmišljati, trebamo razmišljati o svim našim, o cijeloj našoj populaciji, a ne samo o trenutno izdvojenim, Zato bih ja spomenula da ono na čemu mi možemo temeljiti našu budućnost i dalje, da educiramo, da se educiramo o zaraznim bolestima, da moramo educirati našu populaciju o zaraznim bolestima, ne samo o koronavirusu nego općenito o zaraznim bolestima i da naša budućnost i naše zdravlje ustvari temelji na znanju koje mi imamo u RH samo ga trebamo usmjeriti u pravom smjeru. Mirando (Demokrati)** Kolegice Josić, rekli ste da je ovaj prijedlog zakona neutemeljen pa bih ja vas pitao po čemu to mislite da je neutemeljen? Prijedlog zakona je vrlo jasan, svi oni koji su u samoizolaciji, umjesto ovih 2,5, trebaju imati puni, dakle 4, dakle punu osnovicu, što je negdje otprilike, umjesto 34 milijuna koja su potrošena da sada, negdje otprilike oko 70 milijuna kuna, što HZZO može podnijeti, pogotovo što će imati manje troškova jer je manje pregleda, manje je bolovanja, dakle sam HZZO

to nadoknaditi, prema tome, HZZO ne bi trebao biti na ovoj dohodovnoj strani, dakle na prihodovnoj u gubitku i ne vidim razloga zašto ste rekli da ovo nije utemeljeno. Željka (HDZ)** Dakle, ja nisam rekla da je neutemeljen nego sam rekla da nema dostatnog obrazloženja. A s druge strane, ako ćemo govoriti o tome da sad imamo samoizolaciju koju moramo platiti. Ja ću vam samo spomenuti da taj isti HZZO kojeg ste vi spomenuli da je završio godinu sa 200, 300 milijuna kuna u dobitku, je iz, u plusu, pardon, isto tako taj isti HZZO sad sva ta sredstva ulaže u zdravstveni sustav. Nemojmo zaboraviti da će i za travanj i za svibanj uložiti i u Infektološku kliniku koja je u ovom trenutku bolnica u koju pristižu praktički svi naši pacijenti, od onih sa blagim do onih sa teškim simptomima bolesti i gdje jedinice intenzivnog liječenja rade doista 24 sata na dan. Isto tako, spomenuli ste i bolnice i taj isti HZZO i nije smanjio u ovom trenutku limite, a vrlo dobro znate da limiti itekako ovise o tome koliko ćemo mi fakturirati.

Kolegice Josić, vi ste rekli da bi možda prihvaćanje ovog prijedloga povećalo broj novih bolovanja, s obzirom da su stara bolovanja smanjena, ja ne vidim tu nikakav problem po tom pitanju i kad pričamo o financijama u HZZO-u. Puno je manje pregleda danas, puno manje rehabilitacija u zdravstvenim ustanovama, puno je manje onih stvari koje bolnice rade uobičajeno, onda HZZO ne plaća usluge koje bolnice trenutno ne rade. A smanjene su u velikom obimu, tako da, ja mislim da financije HZZO-a neovisno o povećanoj aktivnosti zbog koronavirusa nisu ugrožene, zato što su pale aktivnosti u nekim drugima i neke druge bolnice imaju smanjene prihode značajno upravo zbog toga jer HZZO sada ništa ne refundira. Zbog toga mislim da ovo ne bi prouzrokovalo nikakve nove probleme, a što se tiče naknade trudnicama za čuvanje trudnoće, ja to podržavam, pa o tome smo mi iz opozicije govorili ovdje kada smo raspravljali o rodiljnim naknada prije 2, 3 mjeseca i prošle godine i pretprošle godine i to je ono recimo, što moramo svi zajedno mijenjati i što bi bilo fer, da žene na čuvanju trudnoće imaju 100% plaću, to je moj stav, recimo, 100% plaću. **Radin, Furio Činjenica je da je u ovom trenutku hladni pogon ugašen, ali svi vrlo dobro znamo zašto je tome tako. No, ne mogu se složiti s vama da se ipak dio pregleda ne obavlja. Mi koji radimo u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti itekako komuniciramo sa svojim kolegama iz primarne zaštitne zaštite kroz određene uputnice gdje oni traže konzilijarne nalaze liječnika iz bolnice. koliko se može fakturirati, fakturira se, naravno, ali pokušavamo naše pacijente doista zaštititi na način da budu što manje izloženi bilo kakvoj mogućoj infekciji.

ja razumijem kolege iz HDZ-a koji sad tu moraju nešto izmisliti da brane ovaj stav Vlade da to odbije, ali dozvolite da nekoliko argumenata iznesem zašto to nije što se Vlade tiče ni politički ni socijalno pametno Ne radi se ovdje o nikakvom velikom iznosu obzirom na iznose koje smo izglasali u ovom Saboru na prijedlog Vlade u zadnjih mjesec dana. Stotine tisuća ljudi, stotine tisuća, su se prijavili za one 4 tisuće naknade da ne bi otpuštali poslodavci ljude nego da drže se na toj nekoj plaću od 4 tisuće. Vlada je, kao što se sjećate, prvo predložila 3 250 ili tako nešto, to se pokazalo premalo, to se pokazalo očito nedovoljno motivirajućim i nakon toga je preuzela, ne samo da je povisila taj iznos da bi se motivirali poslodavci da zadrže ljude na radnim mjestima, nego je preuzela i još 1500 kuna na svakog tog čovjeka plaćati doprinosa. Dakle, očito je da kad je brojka dovoljno značajna i oni koji vrše pritisak dovoljno utjecajni, da onda novaca ima. Ali, kad je brojka 13 600 i to su raštrkani pojedinci, dakle ljudi kojima je određeno da moraju provesti vrijeme u samoizolaciji, njihova društvena moć je nikakva. Ili tako slaba da se ne mogu za to izboriti. Drugi razlog zašto ne stoji ova argumentacija Vlade i zašto mislim da je to i politički i socijalno nepametni stav je u ovih, se pokazalo, mi smo tu donijeli, ja ne znam, ali svakako desetke i desetke zakona na prijedlog Vlade koje opozicija u većini, naravno uvijek imate lunatic fringe ali u većini, podržala. I stala je iza toga pri punoj svijesti što to znači za proračun, što to znači za poslije, što to znači za svaku sljedeću Vladu, što to znači u krajnjoj liniji i za PR ove Vlade. Podržala je zbog toga što to je zdravorazumski. To u ovoj situaciji nismo pozicija i opozicija, u ovoj situaciji smo jedna grupa ljudi iz jedne male zemlje i zabrani da tu sudjelujemo u nekoj politici i pokušamo voditi to u nekom pravcu da se zemlja oporavi odnosno da kroz ovo teško razdoblje se stvori neki temelj iz kojeg ćemo se kad ovo završi, a pitanje je naravno kad će završiti, da li će završiti, mi svi nekako podsvjesno mislimo da će završiti tako da sve bude kao što je bilo i prije, a vrlo vjerojatno naravno neće tako završiti, ali da nekako imamo odskočnu dasku da krenemo dalje. Epidemiolozi po svijetu procjenjuju da je stvarni broj zaraženih od korone otprilike 10 puta veći nego što mi znamo na prosječnom ili što imamo podatke, na prosječnom testiranju kakvo postoji u različitim zemljama. Kod nas to testiranje nije previše intenzivno, tako da možemo pretpostaviti da ima de facto 10, barem 10 puta više ljudi koji su zaraženi. E sad, zašto bi netko tko je bio u kontaktu i zna da je bio u kontaktu sa nekim tko je zaražen, ako ga nitko neće prijaviti, se prijavio da bude 2 tjedna u samoizolaciji i da nema što za jest. Ovisno naravno o imovinskom stanju, ima ljudi, nikome od nas to ne bi bio problem, da dobije za 2 tjedna tih 2 tisuće i nešto, ali mnogim ljudima to je ozbiljan problem i kad ima sve ove poteškoće koje ima zašto da se prijavi da još i osiromaši u tom razdoblju odnosno ne može .../Upadica: Hvala./... sklopiti kraj s krajem u tih mjesec dana.

od strane vladajućih, ja bih tako rekao gledati na ovu mjeru, kao na nekakav trošak ili nedostatak sredstava. Ovo je mjera koja je nužna, dakle nužna zbog šireg broja ljudi, ne samo ovih 13 tisuća što ste rekli, nego ugroze koju ljudi svojim neodgovornim ponašanjem u jednu ruku, ili brigom za svoju vlastitu egzistenciju u drugu ruku, mogu prouzročiti. A u ovom hodu od ovih mjesec i pol, dva dana je ova mjera samoizolacije za vladajuće čak postala u jednom trenutku i predmet strašenja. Pa sjećamo se one poruke našim iseljenicima od strane Stožera i Vlade, nemojte dolaziti doma za Uskrs u Hrvatsku jer ćete morati ovdje ostati 14, 15 dana i nećete se moći vratiti u zemlju iz koje ste došli, a gdje radite. Dakle, to pokazuje uopće na koji način je .../Upadica: Hvala./... Vlada gleda na tu mjeru, ne kao .../Upadica: Hvala./... na nešto nužno nego sve mjere koje smo ovdje donosili, zašto smo ih mi podržali? Podržali smo ih zato što smo smatrali da one stimuliraju i poslodavce i radnike i različite segmente hrvatskog društva da surađuju u suzbijanju odnosno smanjenju ili kao što kaže, izravnavanju one krivulje zaraženih, dakle, u ovoj epidemiji, pandemiji. Ovo je isto tako jedna takva mjera, samo puno, puno, puno, puno jeftinija od svih onih koje smo do sada donijeli, a puno efikasnija nego što je trošak. Dakle, ne vidim zašto ne. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Pusić, ovdje se radi ipak o 14 dana i ne bih baš rekao da će građani osiromašiti za tih 14 dana, kolegica Mrak-Taritaš je spomenula djelatnike benzinske postaje i ja bih spomenuo i djelatnike koji u trgovinama rade, bojim se da oni nažalost, ali je takva situacija u Hrvatskoj ne zarade za 14 dana više od ovih 2.125 kuna, naravno da tu postoji prostora za ljude kojima je određena mjera samoizolacije koji mogu od kuće radit, naravno neki ne mogu ali opet ne bih ja to tako dramatizirao. S druge strane vi na neki način kao da indirektno stimulirate te ljude da se prijave u samoizolaciju onda opet na neki način ulazimo u određenu zamku koja se događa u nama susjednoj zemlji gdje je predsjednik jedne države pred izbore obećao svim građanima po 100 EUR-a. **Radin, Furio Vi smatrate da je samoizolacija obećanje 100 EUR-a? Ja to zbilja ne vidim. Jer zašto smo sve ovo radili što smo radili ako nije ideja da se oslonimo na poštenu inteligentnu prosudbu ljudi. Dakle, vi ćete njima oduzet novce zato da se ne bi prijavili u samoizolaciju. Iskreno rečeno ja bi rađe da ih 10% prevari u tom pravcu pa da nisu trebali ići u samoizolaciju nego da ih 10% prevari da ne idu u samoizolaciju nego hodaju okolo i šire zarazu. Hvala. Sada gospodin Saša Đujić ima svoju raspravu. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću nastavit evo ovu raspravu koju sad započeli u pravcu u kojem smo krenuli. Dakle, ja mislim da je ovaj prijedlog zakona i ova mjera povećanja te osnovice nužna i mislim da ovoga nije to samo ispravljanje nepravdi ljudi koji završe u samoizolaciji nego upravo ovo, ne da mi s ovom mjerom stimuliramo ljude da se prijave u samoizolaciju nego sprječavamo da oni koji tamo trebaju biti radi vlastite sigurnosti, sigurnosti svoje obitelji, sigurnosti svih građana i okruženja to uistinu budu i da ne lažu o svojim kontaktima o mjestu od kud su došli recimo prije uvođenja mjera, neki su se vratili u Hrvatsku neposredno ovoga prije nego je stožer odlučio da će se, da ljudi koji se vrate moraju ostati 14 dana tamo, pa onda nisu htjeli govoriti gdje su. Već sama činjenica da čovjek mora biti zatvoren u jednom prostoru, sam bez ikoga 14 dana je dovoljno destimulirajuća, a kamoli neke financije. Evo, mislim sjećamo se bilo je kolega u ovom visokom domu koji su bili u samoizolaciji, srećom oni ne ovise o ovih 2.000 kuna jer po zakonu imaju punu plaću neovisno neki su 4 godine u ovom visokom domu tako da tu nema tih problema. Ali su recimo kolege iz samoizolacije apelirali na Vladu i recimo ministar Beroš je to prihvatio i rekao kao prijedlog, a to je psihološka pomoć tim ljudima jer su u ogromnom problemu. Pa i građani koji nisu u samoizolaciji koji se posljednjih mjesec i pol dana nisu mogli kretati iz svojih domova kako žele su došli u određene psihološke probleme. Prema tome, nema tu da bi novci nešto motivirali ili ne bi motivirali. Dakle, ono što je bitno da u fokusu ove mjere treba biti sigurnost građana, a sigurnost ako netko mora biti u samoizolaciji, mora biti u samoizolaciji. Pa gledali smo isto, stožer je u početku, sad više ni ne govore, danas smo uhvatili 30 i nešto pokušaja odnosno kršenja samoizolacije, pa je bilo onih koji su 5-6 puta učestalo kršili pa su prisilno zatvoreni u neki objekt od strane vlasti i to tako treba biti. Ali mislim da na ovaj način, ne, ne s tim smanjenim sredstvima zbog egzistencije ljudi će lagat o svojim kontaktima. I ja ne mislim kolega Ćeliću da kad bi ono povećali da bi ljudi ovo što smo rekli, lagali bi neki samo da završe u samoizolaciji, ali evo pa ima tu instrumenti. Pa gledamo isto, neki ljudi govore bio sam u kontaktu, treba me testirati, pa onda vladajući kažu ne ispunjavaš ona tri kriterija, stožer kaže nemaš tri kriterija nećemo te još testirati, nisi još, moraju se poklopit te tri stvari, tako da Andrija nam on line, ne Mikulić, nego ovaj digitalni ovaj, da li ima potrebe za nekakvim mjerama kod nas, kad pišemo da li kašljemo, ne kašljemo, da li nam curi nos, dal teško dišem, kratak dah itd., pa ja vjerujem da postoje instrumenti da ako netko dođe i laže da želi biti u samoizolaciji jer želi dobit novce da bi neki eksperti iz stožera ili recimo Andrija procijenio gledaj ne moraš biti u samoizolaciji i nećeš dobiti ove 4.000 kuna. I ja mislim da to nije argument da se ova mjera ne prihvati. Mislim da to ne može biti argument. I da je racionalno i logično da se ovo, ovaj prijedlog zakona prihvatio još mjesec i pol dana i da bi to sigurnost kod naših građana. Ovako može netko bit, tko treba biti u samoizolaciji hodat okolo širit virus, a da ni ne zna ili je to izbjegao izbjegao zato što nje prijavio, zato da ne bi pao netko i ne pričamo mi sad, vi ste recimo kolega spomenuli neke koji rade za manji iznos od toga pa onda kao neće ni osjetiti. Šta je sa onima koji rade za 7-8.000 kuna pa završe u samoizolaciji odnosno moraju ići u samoizolaciju na 2.000, njima je to na tih 15 dana ono, dobit će u ukupnoj masi možda ako se vrati na posao nakon 15 dana nekakvih 3.-4.000 što je opet pola plaće. Ljudi imaju kredite, vi ne želite prihvatiti moratorij na kredite u godinu dana recimo. Prihvatili ste sad ova 3 + 3, ali ljudi imaju nekakve životne potrebe i onda ih još ovdje udaramo na onom dijelu koji bi trebao biti interes svih naših građana. Tako da ovoga ja mislim da ovo dobro rješenje i da je ovo trebalo se prilagoditi trenutnoj situaciji. Pa kad ova pandemija i kriza prođe, ako ovo više ne bude potrebno da onda napravimo izmjene pa to izbacimo iz zakona jer tako ćemo morat cijeli niz zakona ovoga ponovo mijenjat i vraćat ih na početne pozicije. Tako da evo, ja i Klub SDP-a ćemo još jednom govorim podržat ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo.

ovaj prijedlog zakona me ponukao da u svojoj raspravi se dotaknem par stvari koje su vezane uz samu krizu izazvanu epidemijom korona virusa jer očito da ništa što je bilo do sada neće biti nakon ovog korona krize tako. I vidi se da građani itekako vjeruju u javno zdravstvo i da će u javno zdravstvo trebati puno više ulagati nego što se ulagalo do sada. Da će mu trebati promijeniti smjer, a to znači da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se odmaknemo od ovog smjera koncesije i vratimo se prema domovima zdravlja. Jer samo da nam spomenem da nakon što su srušeni tornjevi blizanci u SAD-u nitko uopće nije pitao, postavljao pitanje ulaganja sredstava u borbu protiv terorizma. Tako i sada nakon korona krize neće nitko uopće postavljati pitanja o ulaganju u zdravstveni sustav nego to će biti nešto što će vlade pod pritiskom građana morati napraviti. Stoga već sada treba razmišljati na koji način naše javno zdravstvo unaprijediti i napraviti ga još puno efikasnijim nego što je do sada. No, ova korona kriza će još donijeti niz stvari o kojima nismo svjesni u ovom trenutku, na neke stvari nećemo moći utjecati, ali na neke stvari ćemo moći utjecati i ono što se postavlja pitanje za sve nas u ovoj sabornici i za hrvatsko društvo je koliko smo mi spremni da te stvari mijenjamo i da mijenjamo naše društvo da postane efikasnije i da iz ove korona krize izađemo jači nego što smo bili, a ne da idemo putem jedne krize koja bi trebala po nekim procjenama gora nego ona ekonomska kriza 2018. Naime, sada se vidi da ćemo se morati fizički distancirati jedni od drugim, ja ne volim onaj izraz socijalno distanciranje jer čovjek je socijalno biće, društveno biće, mislim da je fizičko distanciranje jedan od boljih naziva za ono što nas čeka. Pitanje je koliko možemo transformirati naš obrazovni sustav da idemo sa učenjem od kuće. Probali smo sada u osnovnom obrazovanju, ali je pitanje je za sve nas da li smo spremni da to unaprijedimo, da omogućimo na takav način onda svima visokoškolsko obrazovanje, on line obrazovanje, to je nešto što je recimo u zapadnim zemljama već dosta razvijeno. Ova korona kriza je pokazala još jednu stvar, a to je rad od kuće što je u Hrvatskoj bilo nezamislivo od prije 2 mjeseca da se radi od kuće i otvorila je pitanja koja su vezana uz radno zakonodavstvo na koje ova Vlada još nije dala jasne jasne odgovore, ali u budućnosti očito da će se sve više raditi od kuće i da ured ovakav kakav je više neće postojati u ovakvom obliku i da sva kreativnost i efikasnost može izvirati iz rada od kuće i da ne treba ured da to, da budemo u uredu da te svoje sposobnosti i znanja i Sve su to stvari koje nas sada čekaju u budućnosti, čini mi se da se ova Vlada više bazirala na ove prve efekte korona krize, zdravstvena kriza pomalo odlazi i ona će ostati u ovom obliku s time da ja očekujem da će kolege epidemiolozi svoje postulate u određenom dijelu revidirati. To se vidi sada i prema izvještajima iz drugih zemalja jer očito da smo mi na ovu krizu reagirali mjerama koje su bile mjere 918. godine, ipak društvo je drugačije nego 918. i ove mjere izolacije, načina izolacije, kako izolirati ljude i spriječiti širenje virusa vjerojatno će se revidirati, vidi se i po ovom sada popuštanju mjera, ali bi Vlada treba razmišljati puno dalje od ovih prvih efekata jer ovo sasvim sigurno će promijeniti hrvatsko društvo i hrvatsko društvo će biti drugačije nego što je bilo prije korona krize, ali ne bih želio da zbog toga budemo lošije društvo nego što smo bili nego da budemo bolje društvo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodić Ćelić, želi replicirati. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mrsić, ja se slažem s vama da treba ulagati u javno zdravstvo i to je poput recimo ulaganja u osiguranje automobilsko, životno, tek kad se nešto dogodi onda ga možete aktivirati tako je i sa javnim zdravstvom koje je nažalost proteklih 30 godina bilo na neki način minorizirano i tu je, tu se može razgovarati i o ulozi domova zdravlja i Imunološkog zavoda, dakle vjerujem da će nakon korona krize uloga javnoga zdravstva ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnoj razini biti veća i da će političari koji donose odluke biti svjesni da treba više ulagati. A ovdje bi spomenuo dakle i pitanje zaštite mentalnog zdravlja u zajednici koje je isto tako u Hrvatskoj zapostavljeno, dijelom i zbog nedostatka domova zdravlja i vjerujem da će uloga dakle tih stručnjaka koji se bavi mentalnim zdravljem i nakon ovoga razdoblja biti puno značajnija. (Demokrati)** Hvala lijepo. Gospodić Ćelić, mi smo liječnici pa razumijemo te stvari. Sasvim sigurno da mentalno zdravlje će bit jedan od važnih elemenata i meni je žao što smo mi u u Hrvatskoj uništili one dispanzere za mentalno zdravlje što su bili u domovima zdravlja koji su bili u principu najefikasniji način brige o mentalnom zdravlju, jer znate otić u Vrapče ili otić baš na Rebro pa u podrum, pa je to, ali ljudi su skeptični prema tome, a ovdje je bio to vrlo elegantan način. Ja se nadam da evo koristim priliku da, s obzirom da ste vi u HDZ-u, da upozori na jednu situaciju koja se sada na Rebru javlja, a to je zbog nemogućnosti prostora jer Jordanovac treba selit, navodno se iseljava cijela Klinika za psihološku medicinu što mislim da nije dobro. Jer izgradili smo taj sustav, on je važan i za branitelje i za mentalno zdravlje branitelja, pa evo ja se nadam da ćete vi iskoristiti vaš utjecaj u HDZ-u da se to ne desi …/Upadica: Hvala./… jedanput kad se iseli više se nikad neće vratiti i uništit ćemo taj dobar, dobar dio brige o mentalnom zdravlju. I sada će na kraju gospođa Anka Mrak Taritaš u ime predlagatelja dati završnu riječ. Izvolite.

Hvala lijepo. Ja neću iskoristiti ovo sve vrijeme, ali nekako moram se zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali u raspravi, nije nas bilo puno, ali rasprava je uvijek bila korisna i uvijek je treba biti. Ova situacija sa korona virusom će nas zasigurno promijeniti. Oni će donijeti promjene i u našim životima i u načinu življenja. Ja sam arhitekt i prije jedno 20 godina sam dobila knjigu od jedne kolegice iz Australije, knjiga je bila o gradovima budućnosti, kako će izgledati gradovi budućnosti, a bio je zapravo definirana kako će se zgrade stambene graditi i bila je pretpostavka da će su budućnosti zgrade bit, samo morati biti samoodržive u smislu energetskih elemenata, nego da će ljudi živjeti tim zgradama s minimum kontakta sa drugima. Jedan od razloga je bilo bolesti koje se neće moći kontrolirati, a drugo je bilo da moraju imati stanove u kojima možete raditi, stanove u kojima možete imati svu dostavu hrane što je prije 20 godine još bila ideja koja je bila nemoguća, da imate stambene zgrade koje imaju zajedničke prostore ali koji se pojedinačno koriste u smislu teretana i u smislu jednako tako nekakvih kulturnih potreba. Ja sam prije 2 tjedna gledala jednu odlučnu kazališnu predstavu doma. Spojila sam si kompjuter na televizor i gledala odličnu kazališnu predstavu doma, ali sam žalila za tim što to nisam gledala u kazalištu. Ja sam tad, moja prva misao je bila Isuse što sad ja to čitam, to za mog života, netko drugi će u nekom drugom životu planirati takve gradove i takve zgrade. Ja se nebrojeni broj puta sad sjetim za ove doba, ove pandemije te knjige, točno to što je tamo pisalo mi živimo, ali ne u uvjeti koji su pripremljeni za to nego svoje uvjete prilagođujemo. I nekako zaista iza ovog nećemo ostati svi isti. Nešto će se promijeniti. I vraćam se na ovaj naš prijedlog. Dakle, Vlada se odlučila prvo štititi zdravlje ljudi. Švedska se odlučila za drugi model. U Švedskoj, kao prvo u Švedskoj žive Šveđani, pa je onda su neke stvari malo drugačije moguće. Oni imaju u ovom trenutku negdje oko više od 2.000 mrtvih, njih ima 10 miliona, nas ima 4 miliona, dakle ima ih ajmo reći reći 2,5 puta više imaju 2.000 mrtvih. Zamislite da na jednu, vi to možete, na jednu malu zemlju ko što je Hrvatska koja bi posljedica to bila. Ne samo u smislu nekakvih izgubljenih ljudi, ali u smislu naših psiha, života iza toga. Dakle, mi smo se odlučili čuvati živote ljudi, iza toga smo odlučili pomoći gospodarstvu. U smislu čuvanja života ljudi je baš ovaj naš prijedlog. On je razuman, on je odgovoran i on je nužan. Neću stvarno dužiti, svima je već na kraju dosta, ja, meni je žao što se Vlada odlučila ne prihvatiti ovaj prijedlog, žao mi je i što će kad će biti glasanje se neće odnosno većina ga neće prihvatiti jer znamo kakvo je glasanje. Moja mama ima jednu uzrečicu koju vrlo često koristi, a to „jesam ti ja rekla“, meni to ide strašno na živce, jer svaki put ponovim sve ono što je ona meni već rekla, onda ona kaže jesam ti ja rekla i ja za kraj samo mogu reći, jesam vam ja rekla doći ćete na ovo. Hvala lijepo. **Radin, vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se, kada se steknu uvjeti. Sad samo da vam kažem što ćemo u srijedu imati, u petak sutra Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2018. i onda Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna '18. do 15. srpnja '19. godine. Doviđenja, hvala.